Пане Голово, 66-у ми вже пройшли, ми зараз на 73 правці перебуваємо.

до прав викривачів. І серед прав, які надаються викривачу цим законом, це право на анонімне повідомлення. Тобто це право, по суті, на анонімку. Це те, про що ми обговорювали і що, в принципі, було підтримано сесійною залою, що це треба прибрати. Не може бути анонімних повідомлень у викривачів. Я ще раз відповім колегам, які про це говорили, викривач – це той, який набрався мужності і відкрито заявив про корупцію в тому органі, в якому він працює, або в тій комерційній структурі, в якій він працює. Інакше це не викривач, інакше це щось інше. Також ми пропонуємо прибрати серед права викривача право подавати докази, тому що це не його право, це його обов'язок довести те, про що він заявив у своєму повідомленні, бо він не базікало, а він викривач. Він повинен підтверджувати свої слова...

За-54 Рішення не прийнято. 74 правка. обов'язків викривача. Я вважаю, що викривач зобов'язаний подавати докази тих слів, тих заяв, тих фактичних обставин, які відображені в його повідомлені. Викривач – це не той, хто просто щось побачив, використовуючи слово "можливо" у визначенні, йому щось примарилось і так далі. Викривач зобов'язаний доводити. Мені кажуть, що не завжди викривач може такі докази отримати. Але я ще раз підкреслюю: викривач повинен описати принаймні ті докази, на які він міг би послатись. Якщо він заходив в кабінет до свого начальника, це можуть бути покази секретарки такого начальника. Якщо він проходив через режимну охорону на підприємство, то це можуть бути покази охорони, і так далі, і так далі. Але посилатись на такі дані, посилатись на такі докази викривач зобов'язаний. Бо інакше це не повідомлення про викриття, а це якийсь белетристичний твір. Готові голосувати? Ставлю на голосування правку 74 Власенка. Комітетом не підтримана, правильно? Прошу визначатись та голосувати. За-60 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 75 76-а, пане Голово. 75-а – я не наполягаю. 76 правка. Це знову правка про анонімки, це лише анонімки. На жаль, анонімки розкидали по всьому тексту закону, я про це говорив. Близько 10 правок у мене стосуються лише викорінення оцих анонімок із закону і неможливості переведення анонімів в клас викривачів. Я вчергове, десятий раз говорю про те, що викривач – це той, який наважився назвати власне прізвище. І саме тому він отримає захист, він отримає певний статус. Він може отримати навіть захист фізичний від держави лише тому, що він назвав своє прізвище і заявив про корупцію в тому органі, в якому він працює. Фракція "Батьківщина" робить чітке відмежування сталінських стукачів від європейських викривачів. В цій правці "закопана" різниця між ними. Прошу підтримати. Колеги, давайте я все ж таки вам поясню по анонімках. Якщо людина подає інформацію анонімно, ні ми, ні держава, ні правоохоронні системи не знають, хто це. Таку людину неможливо відшукати, щоб захистити або ще щось їй зробити, Це фактично... Він не може мати ніякого державного захисту. Людина сама обирає: або вона хоче захист і винагороду в кінці, або вона хоче анонімність, і подає дану інформацію без жодних даних. Водночас чому важливо все-таки дати можливість людям подавати інформацію анонімно без захисту і без винагороду в кінці. Тому що така інформація може бути цікавою, коричною, можливо, вирішальною в кримінальному провадженні. Слідчі на власний розсуд зможуть або взяти таку інформацію, або не взяти, перевірити її з інших джерел. Але позбавляти, можливо, десь якоїсь мотивації людину подати інформацію просто анонімно, ні на що не претендуючи від держави, на мою точку зору, ми не можемо. Тому позиція комітету відхилити. І така сама була позиція і робочої групи. Дякую. Ставлю на голосування 55 правку Власенка. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. За-103 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Наступна правка 76. Власенко. Дякую, шановний пане Голово. Якби ще в цей закон додати, що "признание – это царица доказательств", то пан Вишинський, пан Берія і Сталін вже аплодували би, стоячи, цьому закону. Розумієте? Бо анонімки, я ще раз підкреслюю, яку б корисну, як ви кажете, інформацію не несли анонімки, анонімки залишаються анонімками. І до викриття корупційних правопорушень анонімщики не мають ніякого відношення. Як ви кажете, анонім повинен розкритися. Але статус викривача він отримує з моменту отримання цієї анонімки. Всі права і обов'язки він отримує з моменту отримання цієї анонімки і так далі, і так далі, і так далі. Ви запроваджуєте абсолютно неправильний сталінсько-берієвський підхід до стукачества, а не до подолання корупції в нашій країні. Ви стимулюєте людей писати нісенітниці, прикриватися анонімками і говорити про те, що нібито в країні відбувається боротьба з корупцією. До боротьби з корупцією це не має ніякого відношення. Дякую.

Але шановній пані, яка згадала тут "алілуя", не так все легко буде. 79 правка говорить про наступне. Я пропоную доповнити цей закон відповідальністю викривача, якщо в подальшому його заяви будуть визнані такими, що вони є брехливими. Бо, якщо людина написала написала брехню, подала це все і сказала, тепер я викривач, а в подальшому в суді буде з'ясовано, що це брехня, то такий так званий викривач повинен нести відповідальність, передбачену статтею 383 Кримінального кодексу України, а саме неправдиве повідомлення про злочин. Щоб не було зловживань, так званий викривач повинен чітко знати і розуміти, що якщо він свідомо (це ключове слово), свідомо збрехав в своїй заяві, то тоді він повинен відповідати згідно з законом як будь-який брехун, який оббріхує людей. Дякую. Власенка. Комітетом не підтримана. Прошу визначатись та голосувати.

81 правка стосується спростування неправдивої інформації, яка була розповсюджена так званим викривачем. Якщо людина свідомо чи несвідомо розповсюдила неправдиву інформацію про когось і це було в подальшому доведено в суді, то такий так званий викривач повинен спростувати неправдиву інформацію. І це нормально, це абсолютно нормальна практика, і це спростування відбувається в межах Цивільного кодексу України. Це не є кримінальна відповідальність, якщо людина несвідомо розповсюдила неправдиву інформацію, звинувативши когось в корупції. Так, ми вважаємо, що країна повинна боротися з корупцією. Так, ми вважаємо, що корупціонери повинні нести відповідальність. Але "Батьківщина" вважає, що якщо когось оббрехали, то така людина теж повинна отримувати захист хоча би у вигляді спростування розповсюдженої проти неї неправдивої інформації. Дякую. Ставлю на голосування 81 правку. Комітетом не підтримана. Прошу визначатись та голосувати. За-135 Рішення не прийнято. Власенко, 83 правка. Пане Голово, у мене ще є близько двадцяти правок, мені треба 3 хвилини. ГОЛОВУЮЧИЙ. Включіть, будь ласка, 3 хвилини Власенку. А правки не будете ставити, так? 3 хвилини. І після цього переходимо до голосування, Дякую, шановний пане Голово. Шановні колеги, я ще раз звертаюсь до всіх колег, які зараз будуть голосувати за закон про так званих викривачів. На жаль, не змінили не змінили базові речі в цьому законі, не змінили визначення, і викривачем може бути будь-хто, а не особа-інсайдер, яка, як це відбувається в усіх європейських країнах і як нам це рекомендує Рада Європи, викривачем може бути анонім, в низці норм права залишилися анонімки. Хоча ця сесійна зала підтримала ключову правку номер 16, якою ми збили можливість анонімок як таких, але в подальшому в законі анонімки залишилися і залишилися оці сталінські механізми залучення людей до анонімного повідомлення проти будь-кого, прикриваючись нібито боротьбою з корупцією. Тоді прикривались боротьбою з ворогами народу – зараз прикриваються боротьбою з корупцією. Анонімки не мають ніякого відношення до боротьби з корупцією, анонімки мають відношення до анонімів і стукачів, що точно нетотожно поняттю "викривачів". На жаль, не підтримані були поправки, якими захищалися права людей, яких так звані викривачі оббрехали. На жаль, залишається норма про те, що так звані викривачі є безкарними, що насправді, говорячи очевидну неправду про когось, людина не буде нести жодної відповідальності. Я ще раз підкреслюю, так, ми за те, щоб підтримати боротьбу з корупцією. Так, ми в "Батьківщині" за те, щоб запровадити реальний європейський механізм викривачів. Так, ми в "Батьківщині" за те, щоб викривачі мали права, але при цьому викривачі повинні мати чіткі обов'язки. Викривач повинен бути свідомий того, що він повідомляє правдиву інформацію, а не якісь його химерні фантазії. Викривач повинен максимально надати слідству докази, які у нього є. Викривач повинен нести відповідальність за те, що він говорить, але при цьому викривач повинен бути абсолютно захищеним в юридичному, в фізичному і в кримінально-правовому сенсі цього слова. І тоді механізм викривачів буде реально працювати в нашій країні. правоохоронні органи будуть отримувати реальні повідомлення, підкріплені конкретними доказами, і тоді це може стати певним поштовхом у боротьбі з корупцією. стане детінізація економіки, створення нормальних умов життя, нормальних умов проведення бізнесу і здійснення перетворень на користь громадян України. Так вважає "Батьківщина". Дякую. Шановні колеги, одна правка на підтвердження, і після цього голосуємо. Гео Багратович Лерос, 57 правка. Правильно? Друзі, хочу поставити правку 57 на підтвердження, бо ми вже прийняли 56-у, вона вже збільш чіткими вимогами. А ще хочу нагадати вам, що у 2020 році ми дізналися про такий продукт на ринку, про "консерву" під назвою "Єрмак". Звісно, всі знають, що ця "консерва" подається під соусом "головний корупціонер в державі". Всі ми дізналися, що ця "консерва" відкриває кримінальні справи на викривачів корупції, вона закриває тих, хто критикує владу. То ж, звісно, цей законопроект треба підтримати, а цю правку пропоную поставити на підтвердження і не голосувати за неї. Дякую.

викривач повинен повідомити фактичні дані. Тобто він має бути переконаний, він має подати, наприклад, документ або реальну інформацію. Тому дану правку важливо врахувати. І комітет, і робоча група дану правку врахували і рекомендують це залу. Ні. Шановні колеги, вона відповідала тому, хто давав запитання. Ні, шановні колеги. І в поганому сенсі нічого не було сказано. Дякую.

провалити. Відхилити. ГОЛОВУЮЧИЙ. Тобто правильно я розумію, що комітет не наполягає на цій правці, оскільки рішення було прийнято позитивне по 56-й, так? Репліки не буде, негативного сенсу не було. Ставлю на голосування правку номер 57. Комітетом не підтримана. Вибачте, комітетом вона була підтримана, але позицію комітету ви тільки що почули. Ставлю на голосування 57 правку. Прошу визначатися та голосувати.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 Прошу підтримати та проголосувати.

Наступне питання порядку денного – це проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби (реєстраційний номер 4531). Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. За-237 Рішення прийнято. До слова запрошується голова підкомітету Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Корнієнко Олександр Сергійович. Дайте 4 хвилини – і від авторів, КОРНІЄНКО О.С. Доброго дня, шановні колеги! Продовжуємо спроби відновити конкурси на державну службу. На жаль, це питання вже таку сумну посмішку викликає в мене, тому що відмінити їх було дуже легко змінами до Державного бюджету, як це часто робиться в нашій крані, різні зміни робляться змінами до Державного бюджету, тому що це неможливо не проголосувати, тому як би правка враховується. А з іншого боку, це питання дійсно стало нагальним. У нас є, зрозуміло що, і міжнародні зобов'язання по реформі державної служби, яка з 2016 року відбувається, не ми її почали, але ми її продовжуємо, будемо в цьому році приймати нову стратегію реформи державного управління. Я думаю, що підкоригуємо певні моменти. Але основний напрямок є, це абсолютно європейський напрямок – перетворення державної служби в механізм механізм такий в здоровому сенсі меритократії, який буде відбирати гарних людей, професійних, рухати вгору по своїх посадах. Хочу вас повідомити, шановні колеги, що з 3 лютого... станом на 3 лютого кількість оголошених доборів складає 22 тисячі 111, це вже більш ніж 10 відсотків державної служби всієї ми таким чином призначили вже. З них на категорію "А" – 141, на категорію "Б" – 55 тисяч 450 і на категорію "В" – 16 тисяч з половиною. З початку оголошення карантину кількість осіб, яких визначено для укладення таких контрактів, становить 12 тисяч 87 осіб, тобто вже дуже великої кількості людей, і це вже є реальною проблемою. Проблемою є і тепер те, як відновити конкурси швидко. Є Національна агенція державної служби, пані Алюшина тут присутня, Наталія. Вона може це прокоментувати для вас. В принципі, проект закону пропонує досить амбітну як це можна зробити. Протягом чотирьох місяців з дня набрання чинності пропонується оголосити конкурси на посади категорії "А" і протягом дев'яти місяців – на категорії "Б" та "В". відповідно контракти продовжують діяти протягом п'яти місяців – для категорії "А" і протягом одного року – для категорій "Б" та "В". Це амбітні цифри, можливо до другого читання у нас відбудеться дискусія, яка дозволить нам ці цифри привести більше у у реальність, але в першому читанні ми запропонували такий амбітний термін. Також в цьому законі зберігаються ті норми, які були в минулій версії, тобто не проводити спецперевірку щодо таких осіб, тому що вже вже вона проводилася за останній рік, і немає сенсу її повторно запускати. І є нова норма про те, що конкурси треба проводити в тій черговості, в якій призначалися люди на посаду. На жаль, в проекті закону є позиція про те, що цю норму Кабмін може сам регулювати. Ми до другого читання пропонуємо теж від цього позбутися, тому що це така небезпечна для Кабміну дискреція. Є певні зауваження з боку іноземних партнерів наших, треба їх теж врахувати. переходячи до висновку комітету, наш комітет на засіданні 25 січня проект закону розглянув, і комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді прийняти даний проект закону за наслідками розгляду у першому читанні за основу, скоротивши наполовину строк внесення суб'єктами права законодавчої ініціативи пропозицій і поправок при його підготовці до другого читання. Крім того, зважаючи на необхідність комплексного доопрацювання, комітет ухвалив відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України врахувати при підготовці законопроекту до другого читання пропозиції і поправки щодо виправлень, уточнень, усунення усунення помилок та/або суперечностей у тексті закону, інших структурних частин законопроекту та/або інших законодавчих актів, що не були предметом розгляду у першому читанні та відповідають предмету правового регулювання законопроекту. Дякую за увагу. Прошу підтримати. Дякую. Гарний виступ. Запишіться, будь ласка: два – за, два – проти, по

Шановний пане Голово, шановні колеги! В мене таке відчуття, що ініціатори законопроекту борються з марсіанами, що це якісь марсіани ухвалили рішення спочатку про те, щоб абсолютно зруйнувати реформу державної служби на засадах європейських підходів і принципів демократичних держав, яку ми узгодили попередньо з Європейським Союзом, і яку підтримував прямою безповоротною бюджетною підтримкою Європейський Союз. Після того якісь марсіани, видно, відмінили взагалі навіть подобу конкурсів під приводом COVID. А тепер от просто хрестоматійний приклад оцієї імітації роботи монобільшісті – ми повертаємо ці конкурси. Звичайно, представляючи фракцію і партію, яка ініціювала реформу держслужби, яка запроваджувала ці прозорі реальні конкурси на державну службу, ми підтримуємо відновлення цих конкурсів, але знову ж таки диявол криється в деталях. Знаєте, як у тому анекдоті, є нюанс. Так от нюанс полягає в тому, що тут нам кажуть: така амбітна ціль, за чотири місяці – одні конкурси, за дев'ять місяців – наступні конкурси. Та неправда. Просто це означає, що в такий спосіб продовжують закріплювати головний кадровий принцип політики цієї влади, а це непотизм, по-простому, кумівство, і намагаються відкласти ще на довший і довший час перебування тих людей, які були потрібні на ковідних призначеннях, для цієї влади. Тому ми підтримуємо в першому читанні, але будемо наполягати на скороченні термінів запровадження і відновлення конкурсів до другого читання. Дуже дякую. БІЛОЗІР Л.М. Шановний пане головуючий, шановні колеги, шановні українці! Ми знаємо, що сьогодні трапилася вночі дуже страшна трагедія в Запоріжжі, в Енергодарі і в лікарні, в ковідному відділенні реанімації загинуло четверо людей. Я хочу… Невинних людей: троє хворих і одна медсестра. Я хочу, щоб ми хвилиною мовчання вшанували пам'ять невинно вбитих людей. Дякую. Щодо законопроекту, котрий ми зараз розглядаємо. Коли приймали зміни до закону, щоб бюджет, коли ми вносили зміни до бюджету, коли виділяли кошти на COVID, прибрали конкурси, так, і все на час карантину, щоб врятувати людей, щоб врятувати державу, ми за час карантину побачили, що таке призначати людей без конкурсів та процедур, що таке політична стаття 87-1, яка дозволяла звільняти людей взагалі бездумно і ми теж, точніше монобільшість, прийняла цю статтю і ці зміни в вересні 19-го року. Добре, що ми робимо висновки. Добре, що ми прибираємо цю статтю. У нас за 2020 рік відбулося багато конкурсів і, знаєте, призначали в податкову і на митницю. Ми знаємо, що на митниці 4 рази міняли керівників, знищувалася фактично система держуправління, ні конкурсів, вплив певних фінансово-промислових груп був постійно, постійно воювали за посади, ніхто не заважав звільняти, призначати. Було дуже важко працювати держслужбовцям, дійсно, був хаос. І, на жаль, немає нічого нічого постійного ніж тимчасове. І не можна прикриватися карантином і просувати кого завгодно на посади. Все нижчий і нижчий рівень зараз держслужбовців і добре, що прийняли рішення все ж таки відновити конкурс, прибрати цю політичну статтю і, дійсно, Комісія вищого корпусу держслужби не зможе справлятися з таким напливом конкурсів і, звісно, прийдеться все ж таки відтермінувати ще на місяці – для категорії "А" і на дев'ять місяців – для категорії "Б". Тому я прошу все ж таки відновити конкурс, проголосувати за цей законопроект і все ж таки прибрати цю ганебну практику. Дякую. Слово надається народному депутату Івченку Вадиму Євгеновичу, політична партія "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина". Будь ласка, Шкрум Альона Іванівна. Доброго дня, шановні колеги, шановні українці! Шкрум Альона, фракція "Батьківщина". Знаєте, цей законопроект – це просто хрестоматійний приклад і урок, який ми мусимо вивчити, як же легко за секунду щось ламається і як же важко

Знаєте, відомий закон Паркінсона, історика Паркінсона, говорить, що хто вміє працювати – той працює, хто не вміє працювати – той керує, а хто не вміє ні працювати, ні керувати – той вчить, вчить, як же правильно щось робити. І саме такі люди, на жаль, на державній службі – це катастрофа, тому що державна служба має вирішувати конкретні проблеми для громадян України, і ці люди мають вирішувати кризові ситуації, чого на сьогодні не відбувається. Два уроки, які ми мусимо вивчити, – це перший день роботи Верховної Ради в 2019 році, коли за Прем'єр-міністра Гончарука зруйнували державну службу і в цьому залі прийняли рішення про так зване політичне звільнення. Цим законопроектом на сьогодні ми це нарешті-нарешті намагається відмінити. І другий приклад – це квітень вже 2020 року, коли, на жаль, через бюджетний комітет провели поправку про відміну конкурсів на державну службу, а відміна конкурсів на державну службу під шумок карантину – це фактично повернення до кумівства, до "договорняків" і неможливість жодній професійній людині потрапити на державну службу на будь-яку посаду. Тоді нам розповідали, що це буде у виняткових випадках. Знаєте, скільки на сьогодні таких виняткових випадків призначень без конкурсів? 22 тисячі 111 осіб в країні. Нарешті ми відновлюємо конкурси знову в цьому законопроекті. І я сподіваюся, що нарешті ми це зробимо. Тому, колеги, державна служба має бути залізним каркасом для державного управління і вирішувати проблеми громадян, а не прикривати кумівство, "договорняки" і не вирішувати жодну кризову ситуацію. Приймаємо у першому читанні і сподіваємось, до другого не руйнуємо цей закон, а відбудовуємо нарешті професійну державну службу і управління для громадян України. Дякую. Лозинський Роман Михайлович. Лозинський Роман, фракція "Голос". Шановні українці і в першу чергу ті українці, які роки або десятки років свого життя присвятили роботі на державній службі! Я хочу, щоб ви ще раз і раз згадали, що уряд і окремі представники монобільшості руйнували державну службу, далі продовжували її руйнувати і зруйнували державну службу. А на її згарищі що вони побудували? Вони побудували таку собі лабораторію для експериментів над державними службовцями і почали гратися: а давайте розпустимо міністерство, а давайте це об'єднаємо, а давайте потім знову переграємо все назад; а давайте політичну статтю з політичними звільненнями, так, щоб легко було в один момент звільнити неугодних, ми ж тоді побудуємо сильну, спроможну державну службу. Шановні українці, пройшло більше ніж півтора року. І тільки зараз монобільшість і представники уряду, які руйнували цю державну службу, задумались: а, може, це неправильно було? І тільки зараз виправляють свої ж помилки, тільки зараз! Призначення, які призначали братів, сватів, друзів, прикриваючись COVID – 20 тисяч, більш ніж 20 тисяч людей зараз потрібно знову пропускати через конкурси. І тому треба голосувати за цей законопроект. Я хочу нагадати, що було сказано і чи можна довіряти представникам уряду, які мали цю пропозицію, аби без конкурсів призначати державних службовців. Що вони казали? "Особливі посади за особливих умов". Задумайтесь: більш ніж 20 тисяч призначень без конкурсу. Більш ніж сотня з 220 високопосадовців – без конкурсу. Ці політичні спекуляції треба припиняти. Цей законопроект треба підтримувати. А уряд і представники, хто нищили державну службу, мають нести відповідальність. Дякую. Після цього переходимо до голосування. Доброго дня! Андрій Стріхарський, округ 196, Черкащина. Шановні колеги, я являюсь співавтором даного законопроекту і глибоко переконаний, що проведення конкурсів на посади державної служби та призначення на посади за результатами конкурсу має бути відновлено. Розумію, що існують об'єктивні організаційні параметри, що визначають часові рамки, які конкурси на посади державної служби можуть бути оголошені та проведені. Однак, ми також маємо міжнародні зобов'язання щодо проведення реформи державного управління, тому існує необхідність відновлення конкурсів на посади державної служби. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби дозволить проводити конкурси, забезпечить рівний доступ громадян до державної служби. Тому прошу, колеги, підтримати даний законопроект. Дякую. Рудик Сергій Ярославович. Після цього переходимо до голосування. 13:08:19 РУДИК С.Я. Шановні українці, безперечно, депутатська група "Партія "За майбутнє" вітає ідею відновлення конкурсів на зайняття посад державних службовців. Це очевидно, як і ідея, яка була з самого початку закладена, і те, щоб її відмінити, незрозуміло нікому в цьому залі. Але в нас виникають якісь питання, якийсь дисонанс між діями монобільшості і вищого керівництва держави. В липні Верховна Рада вже прийняла законопроект, в якому ці питання були врегульовані. Але Президент наклав вето якраз через цю норму, яку ми зараз маємо проголосувати. Ви там між собою якось спілкуєтеся чи ні, умники? Переходимо до... ОПЗЖ, хто? Мамка Григорій Миколайович. Після цього голосуємо. Будь ласка, запросіть народних депутатів до зали. Шановні народні депутати, "Опозиційна платформа – За життя" не буде підтримувати цей законопроект, як в першому, так і в майбутньому читаннях. Чому, поясню. От виступаючий, хто презентував цей законопроект, він, по суті, склав на себе протокол явки с повинной, залишилося просто його підписати. Про що він озвучив на стенограму. Про те, що змінами до бюджету ми прийняли щось, невідомо що, за рахунок чого призначили кого потрібно, вигнали кого потрібно, всіх зробили виконуючими обов'язки. А назад вернути дуже тяжко, тому що ми тоді не подумали і не зрозуміли, що буде кропітка робота, щоб повернути конкурси, тому що хтось наполягає. За такі речі необхідно відповідати. за з'єднання міністерств, за роз'єднання потім в наступному прийняття щодо законів. Необхідно відповідати за недолугі зміни, якими ми, по суті, викинули людей на вулицю. Ми не будемо підтримувати цей законопроект… Готові голосувати? Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу з пропозицією комітету щодо врахування запропонованих

проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби (реєстраційний номер 4531). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-334 Рішення прийнято. Відповідно до частини другої статті 116 Регламенту Верховної Ради України ставлю на голосування пропозицію про скорочення наполовину підготовки до другого читання та подачі правок та пропозицій до законопроекту (реєстраційний номер 4531). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-259 Рішення прийнято. Наступне питання порядку денного це проект Закону про внесення змін до статті 91 Закону України "Про державну службу" (реєстраційний номер 3489). На трибуну запрошується голова підкомітету Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Корнієнко Олександр Сергійович.

Таке рішення комітету: правка номер 2, правка номер 3 і правка номер 7.

Не кричіть, шановні колеги. Правка номер 2.

2-а і 7-а пов'язані з тим, щоби внести зміни до частини четвертої статті 9 Закону "Про центральні органи виконавчої влади" і дати додаткові повноваження першому заступнику, заступникам міністра, які можуть бути дійсно виконуючими обов'язки, пов'язані з керівництвом органу, затвердження структури апарату, прийняти рішення щодо бюджетних розподілів там і так далі. І обмежити цей термін до 90 днів. Зараз цей термін 30 днів, але немає цих повноважень. (Шум у залі) Для того, щоб виконуючі обов'язків міністрів могли виконувати свої обов'язки. (Шум у залі) Так, треба підтримувати міністрів, яких Президент вносить і пропонує

Перш за все правка полягає в тому, що необхідна синхронізація положень норм для забезпечення сталої роботи міністерства на період визначення кандидатури нового міністра. Окрім того, останній абзац пропонованої редакції частини четвертої статті 9 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" забезпечує неухильне дотримання рішень Верховної Ради як єдиного законодавчого органу, до якого належить установча функція стосовно Кабінету Міністрів, оскільки протягом 30-денного строку особа, яка тимчасово виконує обов'язки міністра, наділятиметься всіма повноваженнями міністра. І, відповідно, я вам відверто скажу, що правка не дозволить вносити ще один раз під час цієї ж самої сесії те питання, яке вже розглядалося. Я вважаю, що у нас є нові законопроекти, над якими ми маємо працювати, і прошу підтримати Тому що багато законопроектів на сьогоднішній момент лежать і чекають своєї черги. КОРНІЄНКО О.С. Це ж не про закони, це ж про одну і ту саму кандидатуру. Ну, Дивіться, в будь-якому випадку закон зворотної сили не має, тому я думаю, що тут теж треба про це говорити. Я зараз ставлю на голосування правку номер 2 народного депутата Корнієнка. Прошу голосувати.

За-233 Рішення прийнято. Правка врахована. Наступна правка номер 7. Комітет пропонує визначитися залу. Ставлю її на голосування. Прошу голосувати.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

проект Закону про внесення змін до статті 91 Закону України "Про державну службу" (реєстраційний номер 3489). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-100 Рішення не прийнято. Закон не підтриманий. Ставлю на голосування пропозицію про направлення на повторне друге читання до комітету для підготовки на повторне друге читання проект Закону реєстраційний номер 3489.

За-249 Рішення прийнято. Закон направлений на доопрацювання до другого читання. З процедури – Власенко. Дякую. Шановний пане Голово! Сергій Власенко, фракція "Батьківщина". Попередній закон я би назвав законопроектом "слідкуйте за руками". Тому що вносили Закон про ДБР, вносили Закон про державну службу в ДБР, а потім вирішили під конкретне політичне замовлення внести зміни під конкретну людину, а не під систему. І коли виступаючий з трибуни спекулює іменем Президента, я не чув від Президента жодної вимоги голосувати за цей закон. Тому не спекулюйте більше іменем Президента, пропихуючи свої особисті політичні якісь речі. Дякую. Сергій Володимирович, ну, це не процедури. Давайте домовляємося: з процедури – це з процедури, виступи від фракцій, груп – в нас є інший час. Дякую. Вам запропонований до розгляду проект Закону про ветеринарну медицину (реєстраційний номер 3318). На трибуну запрошується голова Комітету з питань аграрної та земельної політики Сольський Микола Тарасович. Скажіть, будь ласка, хтось буде наполягати на правках? Івченко? Виступ? Дякую.

ви знаєте, порівняно з тим, що ми полегшуємо в цьому законі вивіз живих тварин безпосередньо за межі України, ми повністю бюрократизуємо систему для фізичних осіб. Тепер фізичні особи – це самозайняті люди, сімейні фермери вони мають повністю діяти так же, як і великі корпорації. Вони мають зобов'язання вести записи щодо походження тварини, щодо лікування, щодо того, що вони, зокрема, використовують кормові добавки, вони мають зберігати ці упаковки, показувати ветеринару. Також якщо ветеринар вдруг случайно у нього пропаде запис про лікування відповідної тварини, вони теж мають дублюватися у фізичної особи. І я скажу так, що, з однієї сторони, ми полегшуємо і знімаємо всі дозвільні процедури, вивозимо живих тварин, а з іншої сторони, ми повністю знищуємо можливість розвитку тваринництва у самозайнятих господарствах. Я розумію сьогодні гармонізацію нашого законодавства з європейським. Але, колеги, я за системність. Ми нічого не зробили, щоб підтримати маленьких сімейних фермерів. Ми нічого не зробили в бюджеті, щоб відшкодувати їм реєстрацію тварини. А на сьогоднішній день маленькі господарства за 15 корів, тільки корів, має заплатити до 10 тисяч реєстрації, 7,5 – 10. Ми нічого, колеги, не зробили, щоби дати їм можливість купівлі певних інновацій, холодильного обладнання, доїльних апаратів і так далі. Натомість ми повністю заводимо ці бюрократичні процедури для фізичних осіб. І мені здається, цей закон має іти в комплексі з Законом про підтримку розвитку тваринництва маленьким сімейним фермерським господарствам, тоді це буде логічно. А так це алогічний крок. Колеги, наступне, це всі правки, які подавала "Батьківщина", зокрема, щодо вилучення норм про фізичних осіб. Це правки 324, 322. І, колеги, я вам скажу одну таку притчу, якщо ви пам'ятаєте фільм "Посилка". Так ось до людини приходила посилка з кнопкой, і вони нажимали на ту кнопку і отримували шалені кошти на свої картки. І так всі були задоволені, поки по кругу ця кнопка не прийшла в першу родину. І коли вони нажали, померла близька для них людина. Так ось, колеги, ми з вами – ті ж самі кнопки, ми з вами, коли нажимаємо на певні кнопки, залежить доля сотень сотень тисяч людей. Сьогодні 4 мільйони одноосібних господарств, сьогодні мільйон корів цих одноосібних господарств, і я не хочу бути кнопкою, щоби вбивати тваринництво у одноосібників і маленьких фермерів. Я не хочу бути кнопкою, коли ми повністю віддаємо можливості для експорту і знищуємо сьогодні можливості людей заводити тварин і займатися самозайнятістю. Я розумію, що сьогодні цьому закону аплодують імпортери, які завозять сюди соєве масло. Я розумію, сьогодні аплодують ті, хто роблять молоковмісні продукти. А коли ж ми з вами будемо думати про людей? Тому ці правки "Батьківщини" саме направлені на захист фермерів сімейних і одноосібників, і проти регуляції, яка сьогодні запроваджується безпосередньо в цьому законі. І ще виступ дві хвилин, Івченко. Після цього переходимо до голосування за закон в цілому. Овчинникова, правка на підтвердження чи на врахування? Івченко. 13:25:04 ІВЧЕНКО законопроект називається: про ветеринарну медицину і благополуччя тварин. Скажіть, а забій тварини – це благополуччя її? (Шум у залі) Зрозумійте нонсенс на сьогоднішній день і безсистемність, яка іде. Минулого Минулого тижня ми голосуємо за пестициди, ядохімікати. Сьогодні ми голосуємо за регуляцію щодо фізичних осіб, які утримують цих тварин. А коли ми з вами будемо думати і голосувати за сімейні ферми? Коли ми будемо думати і робити так, щоб вони отримували першочергову підтримку? Коли ми дамо їм безпосередньо доступ до землі і до земельних ресурсів? Де закони, які полегшують кредитування цих сімейних ферм? Да вони не можуть сьогодні отримати кошти, колеги. Кошти просто в банках не то, що на купівлю землі, на ведення свого господарства. В 13-му році, я пам'ятаю, Асоціація сільських, селищних рад разом з урядом надавали в кожне домогосподарство доїльний апарат, на кооперативи. І створювали ми ці кооперативи, давали холодильне обладнання, робили навчання, щоб люди об'єднувалися і отримували найбільшу ціну. А цей закон це кнопка. Через три роки не те, що мільйона корів, жодної не буде з тих 12 мільйонів корів, які були в домогосподарствах ще за 90-х років. Колеги, давайте будемо державними діячами, бо політик думає завтрашнім днем, а державний діяч думає про дітей і про онуків. Давайте схаменіться, будь ласка, відправимо на доопрацювання і приберемо норми по фізичних особах, і дамо можливість дійсно гармонізувати законодавство так, щоб це дозволяло нашим фізичним особам – одноосібникам безпосередньо займатися тваринництвом в Україні. Дякую.

На сьогодні в законодавстві є визначення "домашні", "дикі", "свійські", "сільськогосподарські". Якщо ми не приберемо і не внесемо зміну в цю правку, то до диких тварин можна буде відносити домашніх. Це протирічить чинному законодавству безпосередньо і будуть реальні законодавчі колізії. На сьогодні визначення диких тварин є в Законі про тваринництво ("Про тваринний світ") і в Законі "Про захист тварин від жорстокого поводження". Тому прохання підтримати цю правку, щоб прибрати законодавчу колізію. Дякую.

Доповідач не проти, правильно? Тому що позиція комітету була трохи інша, але є логіка, правильно я розумію? СОЛЬСЬКИЙ М.Т. Логіка є. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування правку номер 59 Овчинникової. Комітетом не підтримана, але логіка є. Прошу голосувати.

За-323 Рішення прийнято. Правка врахована. Логіка – сильна річ. Хвилину замість правок – виступ Кучера Миколи Івановича, і голосуємо за закон у цілому. Будь ласка. Шановні колеги, я звертаюся до всіх підтримати цей законопроект. Законопроект надзвичайно важливий для успішного розвитку сільського господарства, особливо тваринництва і особливо харчової промисловості. Законопроект євроінтеграційний, який вивірений, який дороблений вже настільки, що покращувати вже неможливо. В ньому враховано більше десятка актів десятка актів законодавства ЄС. Він розроблений з метою регулювання захисту здоров'я і благополуччя тварин, він зменшує кількість тих документів ветеринарних, які ми звикли, які потрібні. Спрощується процедура і зменшуються строки видачі цих документів з 30 днів до 1 дня, дозволяється видача ветеринарних документів, спрощується процедура карантину тварин і все те, що ми говоримо, воно дійсно покращує роботу нашої ветеринарної служби. Тому я звертаюся до всіх вас підтримати цей законопроект надзвичайно якісний, сучасний, євроінтеграційний. Слава Україні! Всі бажаючі виступили? Які ваші правки, Юлія Володимирівна? Яка? 322-а,

Цим законом, законопроектом поки що, максимально ускладнюється взагалі ведення господарства одноосібниками, людьми, які завжди вирощували на своїх подвір'ях тварин, які мали можливість від цього отримувати якісь копійки і забезпечувати Україну необхідними продовольчими товарами. Зараз цим законом встановлюються такі правила, які по суті знищать можливість одноосібників, селян, фермерів вирощувати, взагалі приймати участь в розвитку тваринництва. Що ми робимо? Це недопустимий закон. Хто його лобіює? Лобіюють ті, хто буде завозити по імпорту все, що треба для того, щоб вести відповідні виробництва, в тому числі шкідливі для здоров'я. Не голосуйте. Я прошу поставити правку на… Правка відхилена. Юлія Володимирівна, при всій повазі, цього абсолютно немає. Більше того, в частині реєстрації процедура спрощується, вона не робиться самими фізичними особами. Ідентифікація тварин як була, так і лишається, по цьому діє окремий закон. Реєстрація безоплатна. Коли ми говоримо про походження тварин, максимум, що може бути – це запис в телефоні людини, де вона це купила, все. Це означає, що норма виконана. Наполягаєте на голосуванні? Ставлю на голосування правку 322 Тимошенко. Комітетом не підтримана. Прошу визначатись та голосувати. За-62 Рішення не прийнято. Наступна правка 327? Сьома? Тимошенко. Врахована редакційно. Шановні колеги, зараз пан Сольський, який вночі проводив законопроект про продаж землі сільськогосподарської по 10 тисяч гектарів в одні руки, я добре це пам'ятаю, зараз він проводить наступний законопроект, який прямо проти інтересів селян, прямо проти інтересів фермерів. Я хочу нагадати, що якраз пану Сольському нещодавно сам комітет висловив йому недовіру. Тому припиніть проводити антиукраїнські законопроекти в цьому парламенті. Я прошу правку 327 поставити на голосування. І ще раз хочу наголосити: Україна, українські села завжди були сильні тваринництвом, сильними сильними одноосібниками, сильними фермерами. Ви зараз кінчаєте практично фермерство і тваринництво в одноосібних господарствах, тому що створюєте бюрократичні умови, які жоден фермер і жоден одноосібник не витримає. Ставлю на голосування 327 правку. Вона врахована редакційно. Ставлю в тій редакції, яка була запропонована комітетом. Залишити в тій редакції, яка була запропонована комітетом. Готові голосувати? Прошу підтримати Прошу підтримати та проголосувати.

Врахована редакційно. Юлія Володимирівна, будь ласка. ТИМОШЕНКО Ю.В. Шановні друзі, нічого редакційно не враховано – це повна профанація. Я ще раз вам говорю, що наші правки, від нашої фракції, вони передбачають, що для селян, які мають тварин, які займаються тваринництвом, треба зняти всі бюрократичні абсолютно перепони займатися цією справою. Якщо цей закон увійде в силу і цей цей комітет, який колись вночі розпродавав землю, ще і кончіть тваринництво, ми з вами будемо мати проблеми з продуктами харчування! Роблять безумні люди безумні рішення і видають це за реформи. Коли це вже припиниться в країні?! Коли країною будуть управляти професіонали, які реально служать народові, а не заробітчани? Поставте правку так, як це є. Ви наполягаєте в повному? Юлія Володимирівна наполягає на повному врахуванні цієї правки. Ставлю цю пропозицію на голосування. Прошу визначатись та голосувати. За-63 Рішення не прийнято. Правка залишається врахованою редакційно. Наступна правка Тимошенко. ТИМОШЕНКО Ю.В. 723 правка. Я зараз хочу звернутися до залу. Я розумію, що тут по суті інтереси селян, фермерів, одноосібників не представлені в цьому залі, тому що вони, чесно кажучи, не пробиваються в ці зали, де приймаються рішення проти них. Але я хочу підкреслити, що всі країни, які мають серйозні можливості створювати фермерство, мають родючі землі,

базують свої аграрні сектори на розвитку фермерства. У нас зараз проводиться діаметрально протилежна політика всупереч рішенню Організації Об'єднаних Націй щодо Десятиліття розвитку фермерства в світі. Припиніть це і поставте мою правку так, як я її пропоную! Юліє Володимирівно, 723 правка, вона врахована. Тобто ми її зараз ставимо на підтвердження. Правильно? Позиція комітету.

Ставлю на голосування пропозицію комітету. Правка Тимошенко була врахована, вона ставиться на підтвердження. Прошу підтримати та проголосувати.

За-315 Рішення прийнято. Правка залишається врахованою. Наступна правка. Все, більше ні на чому не наполягаєте? Переходимо до голосування за закон в цілому.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 Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-305 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Дякую. Наступне питання порядку денного – це проект Закону про систему громадського здоров’я (реєстраційний номер 4142). Пропонується розглянути його за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати.

За-235 Рішення прийнято. До слова запрошується голова Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Радуцький Михайло Борисович. 13:40:25 РАДУЦЬКИЙ М.Б. Шановний головуючий, шановні колеги, проект Закону про систему громадського здоров’я (реєстраційний номер 4142) розроблений спільно за участю Комітету здоров'я нації та Міністерства охорони здоров'я. Це новий цілісний законопроект, яким створюється система громадського здоров'я в Україні та визначаються основні засади, її організація та функціонування. Водночас після проведення додаткових консультацій з громадськістю, експертами та міжнародними партнерами Всесвітньої організації охорони здоров'я та USAID комітет спільно з МОЗ України визначив низку концептуальних поправок до моделі системи громадського здоров'я, які пропонуємо врахувати ще до першого читання. Усі пропозиції відображено в порівняльній таблиці до висновку комітету та в проекті постанови Верховної Ради про прийняття законопроекту за основу. Концептуально ми пропонуємо (друзі, уважно, бо це було найбільше питання залу) виключити з законопроекту всі положення, що стосуються питань вакцинації. Не скасовувати Закон "Про захист населення від інфекційних хвороб", адже ним зараз регулюється багато питань пов'язаних із карантинними заходами. Не створювати окремий уповноважений орган у сфері громадського здоров'я, а задіяти наявні ресурси та створити на базі Центру громадського здоров'я МОЗ головну експертну установу у сфері громадського здоров'я. Таким законопроектом пропонується створити мережу територіальних центрів контролю та профілактики захворювань, які мають стати складовою національної системи біологічної безпеки та захисту. Функціонал цих центрів не передбачає видачу дозволів, погоджень проведення перевірок підприємств чи застосування адмінсанкцій. Запропонована нами концепція відповідає найкращим світовим практикам. За таким принципом працюють аналогічні структури Європейського Союзу та Є ще одна принципова позиція. Ми пропонуємо вилучити норму, яка дозволяє залучати до тимчасового використання майно підприємств для здійснення протиепідемічних заходів у разі запровадження карантину. Як голова комітету прошу підтримати ухвалене комітетом рішення і рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України "Про систему громадського здоров'я" (реєстраційний номер 4142) за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу з урахуванням правок, наведених у висновку комітету від 2 лютого цього року

Будь ласка, народний депутат Каптєлов Роман Володимирович, фракція політичної партії "Слуга народу". Доброго дня, колеги! На вулиці стоять люди, вони мітингують. Я до них підходив, і вони кажуть, що цей законопроект, в якому є вакцинація… Так, я чув ваше зауваження, там казали ще про доросле населення… Теж Теж нема? Тоді ми такий закон підтримуємо і будемо, якщо є доопрацювання, то до другого читання подавати правки. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, народний депутат Приходько Борис Вікторович, Депутатська група "Довіра".

Це добре, що епідемія коронавірусу заставила нас згадати, що ефективна структура СЕС нам потрібна, це основний інструмент для боротьби з епідемією. Ми знаємо, що в 17-му році постановою Кабміну просто знесли СЕС. І хочу вам сказати, що до мене ще восени звернулися працівники лабораторних центрів, які сьогодні працюють нон-стоп, роблять по 30 тисяч в день тестів ПЛР і тестів ІФА, і їх хотіли тоді вже знищити, до речі, цим керував пан Ляшко, зараз Головний лікар, по іронії долі. Хотіли зробити центри громадського здоров'я, так, як передбачено в цьому законопроекті. Так от на сьогодні центри громадського здоров'я проводять вебінари, навчання, на це Вінницька область отримала 7 мільйонів. А центри охорони здоров'я, центри лабораторні недофінансовуються, тільки нещодавно прийняли законопроект, який дасть можливість біологам платити нормальні зарплати,

І тут не врахована також позиція Держспоживслужби, так як по цьому закону у них повністю забирають санепідемнагляд, і це єдине направлення їхнє функціональне. Дуже багато суперечностей… щодо того, що таке громадське здоров'я. Тому що воно тут дуже вузько прописано. На сьогоднішній день, якщо подивитись, помирає у нас 350 тисяч людей від хвороб, і тільки один відсоток з половиною – це інфекційні і COVID. Всі решта, більшість – це серцево-судині і інші захворювання, і тут про це не йдеться річ. що стосується утворення цих центрів громадського здоров'я, там вони можуть будь-якої юридичної форми бути, це теж, розумієте, вони не мають ніякої відповідальності. Я думаю, що діяти цей закон не буде, якщо ми…

Шановні колеги, цей закон не відповідає назві цього закону. Якщо ми говоримо про здоров'я нації, то ми говоримо не не тільки про здоров'я психічне і фізичне, ми говоримо сьогодні про смертність. Якщо ми говоримо про смертність, в експертній записці є чітка статистика, яка говорить про те, що 0,05 всього від всіх захворювань летальні мають COVID-19, а 68 хвороби системи кровообігу, 15 відсотків майже – від новоутворень, на дорогах – майже 5 відсотків. Ніхто з цим не бореться. У цьому законі виключно йдеться про вакцинацію і все інше. Сьогодні зняли вакцинацію, зрозуміло. Але залишилася стаття 20, яка обмежує нам у випадку карантинних дій наші свободи і права. Чітко є зазначено в цій записці, що Конституційний Суд України згідно зі статтею 64 говорить про те, що обмеження прав і свободи людини (громадян) не можуть бути обмежені крім випадків, передбачених Конституцією. Порушення 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 статей Конституції. Встановлення такого обмеження не можуть бути підзаконними актами, вони суперечать 1 статті, 3 статті закону, 8-й, 19-й, 64-й. Тому ми говоримо про положення законопроекту, ті, що рішення Кабінету Міністрів України про встановлення карантину встановлюються в тому числі тимчасовим обмеженням прав і фізичних осіб та додаткові обов'язки, що покладаються на статтю 3 частини двадцятої. Весь закон протирічить усім законам, 36 законам протирічать цей закон. Це висновки експертної оцінки нашого управління. Шановні колеги, за здоров'я тут ніхто не говорить, тут виключно йдеться про обмеження прав і свобод громадян України. Шановні колеги, я запрошую зараз до слова народного депутата Соболєва. Але я попрошу далі, Яна Зінкевич, ще буде хтось? Я бачу, "Голос", бачу. Яна Зінкевич, я зрозумів. Але спочатку у нас ще, шановний депутат Соболєв. І я попрошу запросити депутатів, тому що через 3-4 хвилини ми переходимо до голосування. Будь ласка, слово надається Сергію Владиславовичу. Будь ласка. 13:49:05 СОБОЛЄВ С.В. Соболєв, "Батьківщина". Колеги, ми вдруге розглядаємо цей закон. Пригадайте попереднє обговорення. На жаль, знову загальні фрази, на жаль, знову передбачається виділення мільярдних коштів ні на ранню діагностику, що є пріоритетом. Подивіться всі рекомендації сьогодні міжнародних організацій: ключове – це не потім лікувати хвороби, а рання діагностика. Це найважливіше. Ні слова, яке стосується дійсно надзвичайних умов, в яких працюють наші лікарі і молодший медичний персонал по підняттю їм заробітної плати, ні слова про страхову медицину, яка повинна бути і передбачувана, якщо ми про стратегію говоримо. Подивіться, що тут закладається: черговий центральний орган виконавчої влади, який буде займатися здоровим способом життя нації. коли ми створюємо в бюджеті спеціальні ковідні фонди, а ми ж чудово розуміємо статистику, яку навели колеги з інших фракцій, COVID це частина загальних захворювань, які приводять к летальним випадкам. Ключове – це серцеві захворювання, онкологічні захворювання. Наша пропозиція є дійсно підійти серйозно до цього питання. Ми не можемо голосувати як фракція за цей законопроект, хоча це і повторне перше читання. Дійсно, світ весь став перед викликами, які повинні вимагати і нових підходів абсолютно, а ми залишаємося ніби в парадигмі старих вимірів, ми залишаємо в парадигмі, коли в нас лікар і молодший медичний персонал. Це останнє, що є. Тому наша пропозиція: не голосувати за цей законопроект, а підготувати саме законопроект, який буде дивитися на перспективу, а не у вчорашній день. Дякую. Дякую, колеги. Дійсно, минулого разу, коли ми відправили цей законопроект на доопрацювання, він був надзвичайно недосконалим, там було багато шкідливих норм, але, в принципі, я вважаю, що зараз до повторного першого читання основні недоліки, кричущі недоліки були виправлені, і ми в першому читанні підтримуємо даний законопроект. Але також наполягаємо, до другого читання все ж врахувати всі наші редакційні поправки, які ми будемо надавати. І також наголошую на нашій ідеї стосовно того, що зараз, згідно пропозиції, "Центр громадського здоров'я" підпорядковується МОЗу, але і мережа територіальних центрів контролю, профілактики підкорюється МОЗу, а ми пропонуємо все ж, щоб територіальні центри підпорядкувалися напряму ЦГЗ, тому що це трошки йдуть не повноваження МОЗ, вони не мають цим займатися. Дякую. Дякую. Будь ласка, Анна Скороход, після цього "Голос" і "Слуга народу". І після цього переходимо до голосування. Шановні колеги, я попрошу, депутати, повертайтесь до зали. Будь ласка, Анна Скороход. Шановні колеги, про яке громадське здоров'я можна говорити, коли в нас нездорова Верховна Рада, яка виносить на розгляд такі законопроекти? Скажіть, будь ласка, ми що, не знаємо, що ефективні закони – це закони, які приймаються для людей, а не для голови профільного комітету? Ви нам сказали, що ви виключили повністю вакцинацію. Ну, можливо, де-факто і так, але опосередковано ви все одно залишаєте 41 статтю, яка встановлює, що Кабінет Міністрів у нас буде робити календарний план, за яким мають вакцинувати дітей. Нам ПАРЄ чітко сказало, що вакцинація має бути добровільною, а не так, як хоче Верховна Рада чи певні її члени члени і комітети. Я дуже прошу не підтримувати даний законопроект для того, щоб Україна не була смітником, і на наших дітях не робилися експерименти. Подивіться, які вакцини завозяться в Україну, і покажіть мені хоча б одного народного депутата, який своїх дітей прививає вакцинами, які є на... Дякую. Будь ласка, я бачу, Інна Совсун – "Голос", після цього Максим Зуєв, "Слуга народу", і після цього переходимо до голосування, так. Спочатку Інна Совсун. Інна Совсун, фракція "Голос". Шановні колеги, звертаючись до пані Анни Скороход, я прививаю свого сина вакцинами, які закуповуються за рахунок в тому числі українського бюджету Партія "Голос" буде підтримувати цей законопроект, тому що це законопроект, який нам конче необхідний. Разом з тим, мене дуже турбує позиція, яку зараз висловив голова комітету, яка фактично уникає дискусії про вакцинацію в Україні. Так, ми знаємо, що є багато людей, які зараз під впливом багатьох маніпуляцій бояться вакцинації. Але мені хотілося би, аби профільний Комітет охорони здоров'я керувався наукою. Наука нам дуже чітко каже, що вакцинація – це єдиний спосіб врятувати людство від мільйонів смертей. Ми вже викорінили багато хвороб завдяки вакцинації, і мені би дуже не хотілося, аби зараз Верховна Рада боялася говорити про те, що вакцини – це безпечно. Ми повинні переконувати наших громадян в тому, що наукові досягнення – це наш найкращий спосіб порятунку від багатьох хвороб, у тому числі від COVID-19. Дякую. Дякую. Народний депутат Зуб Валерій Олексійович. (Шум у залі) Давайте я дам Зубу, а потім вам дам репліку, якщо ви не проти. Добре? Будь ласка, народний депутат Зуб Валерій Олексійович. Після цього репліка Анни Скороход. І переходимо до голосування. 13:55:03 ЗУБ В.О. Шановні колеги, я лікар по спеціальності, і я хочу, щоб ви всі послухали. Охорона здоров'я і медична допомога – це дві різні речі. Ми зараз говоримо про охорону здоров'я. Не потрібно плутати з медичною допомогою. Медицина лікує. Лікує серцево-судинні захворювання, онкологію і таке інше. І в структурі охорони здоров'я медицина займає всього 8-10 Охорона здоров'я включає в себе все: це і освітлення в школах, там в інститутах, це і парти, це багато чинників, це екологічні всі чинники. Тому якраз прийняття цього закону і дасть можливість відокремити охорону здоров'я від медичної допомоги. По правилах в усіх країнах світу це два різних міністерства. Охорона здоров'я не допускає розвитку хвороб, якраз охорона здоров'я стоїть на тому, щоб не допустити розвитку і онкології, і серцево-судинних захворювань. Я даю право на репліку Анні Скороход. І після цього переходимо до голосування. Шановні колеги, для того, щоб нам відновити СЕС, нам не треба створювати тисячу і один новий орган, нам просто відновити треба цю службу один раз і все. Якщо ви кажете, що ви вакцинуєте своїх дітей за рахунок державних вакцин, я за вас дуже рада, тому що це велика рідкість, оскільки більшість з них буде поганої якості. Згадайте історію з поліомієлітом, коли всі країни розвинені вже відмовились від цієї вакцини, а на наших дітях проводили на Західній Україні експерименти. І вакцина, яка мала б бути списана, була повністю використана на наших дітях. Бережіть дітей і наше майбутнє! Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу з урахуванням пропозицій комітету проект Закону про систему громадського здоров'я (реєстраційний номер 4142).

Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу з урахуванням пропозицій комітету проект Закону про систему громадського здоров'я (реєстраційний номер 4142). Готові голосувати? Готові? Ставлю на голосування

За-242 Рішення прийнято. Дякую. По фракціях покажіть. Наступне питання порядку денного – це проект Закону про внесення змін до Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" щодо звільнення внутрішньо переміщених осіб від негативних наслідків невиконання грошових зобов'язань (реєстраційний номер 2329). Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати.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

Шановні народні депутати, законопроектом 2329 пропонується внести зміни до Закону України про забезпечення прав і свобод ВПО з метою посилення захисту прав внутрішньо переміщених осіб у відносинах із банками, фінустановами та іншими кредиторами. У 2014 році держава вже прийняла низку законодавчих актів, спрямованих на захист осіб, постраждалих від агресії на сході та окупації Криму, але не врахували різного роду комісії, інфляційні проценти, нарахування яких тривало після закінчення строку строку договорів. Є випадки, коли борги, які виникли в 2013-2014 роках у розмірі 10 тисяч гривень, на сьогодні становлять понад 300 тисяч. Саме ці особи потребують підтримки держави та вдосконалення законодавчих гарантій. Проектом пропонується звільнити ВПО від нарахувань інфляційних процентів, а також процентів річних від простроченої суми. Крім того, передбачається обмеження розміру процентів за кредитом, позикою, які не можуть бути більше за суму основного боргу. Проектом також передбачається заборона на уступку, продаж або інше передання прав вимоги на користь інших осіб. Дія закону у відповідності до проекту стосується усіх кредиторів ВПО. Звертаю увагу опонентів, що запропоновані нововведення не порушують інтереси банків та не можуть призвести до жодних збитків. Проект не звільняє від обов'язку сплатити основну суму кредиту та проценти за нього. Зауваження ГНЕУ будуть враховані при доопрацюванні законопроекту до другого читання. Люди чекали цей законопроект більше 6 років, бо це не просто законопроект, це людські долі, це тягар, який лежить на тих, хто втратив втратив свій дім внаслідок війни. І, повірте мені, цим людям є на що витрачати гроші замість того, щоб сплачувати банкам надприбутки. Це голосування покаже, що держава турбується за своїх громадян і прагне інтегрувати не тільки ВПО, а і громадян, які перебувають на окупованій території. Закон для людей. Комітет підтримав, логіка є. Прошу підтримати законопроект. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, запишіться: два – за, два – проти на виступи від депутатських фракцій та груп.

Сергій Шахов, депутатська група "Довіра", Луганщина. Шановні колеги, кожен з вас знає, що в цій залі є також переселенці, і я один із них. Мільйон 700 тисяч переселенців сьогодні бідкається по всій країні. Хтось вже поїхав на ті території, не дочекавшись від держави допомоги. Це найважливіший законопроект для допомоги людям. Я дякую сьогодні нашим колегам, які підготували цей законопроект. Сьогодні банки викручують руки людям, які брали кредити. Людям не надають житло, дитячих садочків. Ми сьогодні є другорядними. А чому сьогодні переселенець українець повинен бути другорядним? Чому сьогодні не надається допомога цим людям, робочі місця? Дітей не можуть влаштувати в дитячі садочки та школи, а ще і під час пандемії. Ні заробітних плат, ні роботи, ні допомоги від держави. Тому я як переселенець звертаюсь до всієї зали підтримати цей законопроект з людьми і для людей. Дякую. Сергій Шахов, Луганщина, депутатська група "Довіра". Олексій Гончаренко, "Європейська солідарність", у минулому скликанні голова міжфракційного об'єднання "Крим". Друзі, звичайно, цей законопроект треба підтримати. Але у мене питання до вас: а яку найбільшу допомогу від нас чекають внутрішньо переміщені особи? У них одне і найбільше бажання – це скоріше повернутися додому, оце найбільше їхнє бажання. А що ми, друзі, для цього робимо? Ну, чесно кажучи, це ганьба. Це скликання Верховної Ради навіть не провело парламентські слухання по Криму жодних. Рівно рік тому, рівно рік, 4 лютого 20-го року в цій сесійній залі ми проголосували Постанову про проведення парламентських слухань по Криму. Де вони? Так і не відбулися. Так, карантин, проблеми. Слухайте, ми тут 400 людей збираємо. У мене прохання до Голови Верховної Ради: давайте припиняти цю історію, давайте починати проводити парламентські слухання. І першими мають бути по Криму, які до сих пір не провела ця Верховна Рада. Останні були за ініціативи нашого міжфракційного об'єднання у минулому скликанні! Де законопроект про корінні народи, який сьогодні чекають кримські татари? Де у нашому порядку денному Постанова 3766 про схвалення санкцій проти тих, хто бореться проти нашої цілісності і суверенітету України? Де Постанова 3447 про переслідування Православної Церкви України там, в Криму? Давайте нарешті припинимо розмовляти і якісь балачки робити. Давайте робити щось, діяти. У нас у лютому буде сьома річниця подій в Криму, День супротиву, коли Крим захоплювали вороги. Давайте ми зараз, у лютому хоча б присвятимо Криму, Донбасу окремі дні сесійні і приймемо важливі рішення. Слава Україні!

Дякую, шановний головуючий. Все, що ми можемо допомогти людям, які зараз страждають, залишивши свої рідні дома, ми маємо і зобов'язані зробити. Навколо цього не має бути ніякої дискусії. Але ми маємо зробити так, щоб вони могли повернутися додому і втратили той принизливий статус тимчасово переміщених осіб. Якщо при Петру Порошенку я знав, що він не хотів миру, він на цьому заробляв, він на цьому спекулював, він на цьому мародерствував, то, вибачте, вы не способны мир принести в нашу страну, як і не здатні ви захистити свободу слова, ви її переслідуєте. Я зараз з відкритим спокійним сумлінням дивлюся в очі відповідній фракції, захищаючи право журналістів каналу "Прямий", не поділяючи багато їх позицій редакційної політики, я захищав ваше право, можливість говорити людям те, що ви вважаєте за потрібне. А люди будуть вашими суддями. Так Порошенко вчора закликав атакувати і закривати канал "Наш". В эту минуту штурмуют канал "Наш", тому що ви нацькували туди людей! У ці хвилини штурмують журналістів каналу "Наш". Вчора під вашим тиском, підказкою закрили три канали "112", ZIK і NewsOne. Де ті злочини, в яких ви нас звинувачуєте? Доведіть їх! Якщо ні, то йдіть у відставку. До речі, в Постанові Верховної Ради України 18-го року щодо каналу ZIK не було жодного слова. Тобто зараз ви боїтеся правди, штурмуєте і знищуєте журналістів і свободу слова. Цю війну ви програєте і підете геть, як Петро, так і Володимир! Дякую за увагу.

чарівні слова, наприклад, "боротьба з COVID" або "допомога внутрішньо переміщеним особам" для того, щоб прийняти ці законопроекти. По-перше, ці всі проблеми вже узгоджені діючим законодавством України. Наприклад, закони, згідно з якими на час проведення АТО забороняється нарахування пені або штрафів на основну суму заборгованості зобов'язань з кредитними договорами позики з 14 квітня 14-го року. Або закон, згідно з яким впродовж строку тимчасової окупації внутрішньо переміщена особа з тимчасово окупованої території Криму звільняється від обов'язку погашення основної суми іпотечного кредиту тощо. Тобто ці проблеми вони узгоджені. І більш того, цей законопроект, який ви зараз виносите, він суперечить цим діючим законам. Це, по-перше. По-друге, цей законопроект не витримує критики жодної, тому що там настільки розпливчаті формулювання, що цю допомогу ми зможемо надавати навіть іноземцям, не тільки громадянам України. Також даний законопроект дозволить тимчасово переміщеним особам ухилятися від виконання зобов'язань за кредитними договорами укладеними після виїзду з непідконтрольних територій. Я не знаю, для кого цей законопроект. особисто не маю проти його авторів, але дивіться, що ви приймаєте. Дякую за увагу. Цимбалюк з "Батьківщини" і все? Михайло Михайлович Цимбалюк, після цього голосуємо. Запросіть народних депутатів до зали, будь ласка. Михайло Цимбалюк, "Батьківщина". Насправді законопроект потрібен і він, це один із напрямків захисту тих осіб, які є тимчасово переміщеними. Але в мене виникає питання, яка оперативність його прийняття? Зареєстрований 29.10.2019 року. Комітет його розглянув 18.02.2020. Ми вважаємо, що такі законопроекти слід включати в порядок денний негайно, розглядати, щоб і ті особи, які долею є тимчасово переміщеними, відчували реальну підтримку української держави. Фракція "Батьківщина" підтримувати цей буде законопроект і до другого читання буде його удосконалювати внесенням правок. Дякую. Будь ласка, підготуйтесь до голосування. Готові? Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" щодо звільнення внутрішньо переміщених осіб від негативних наслідків невиконання грошових зобов'язань (реєстраційний номер 2329). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-333 Рішення прийнято. Покажіть, будь ласка, по фракціях. Ще раз дякую. Шановні колеги, надійшла заява про перерву із заміною на виступ. Ар'єв? Ар'єв Володимир Ігорович. Кажуть, в політиці часто буває коротка пам'ять, ну, так треба її трохи освіжити. Зокрема, освіжити пам'ять щодо того, хто почав війну в 2014 році, і це була "Партія регіонів" і ті, хто були навколо Януковича. Частина з цих людей сьогодні сидять в ці залі, частина з "Партії регіонів" сьогодні літають в Москву до агресора, сьогодні вони говорять про те, що хтось там винен у війні. Та на себе подивіться перш за все. Тому що ви привели російських найманців на Донбас! Ви сприяли і ваші люди анексії і окупації Криму і частини Донбасу! Ви фінансували тероризм! І так ви сьогодні фінансуєте пропагандистів московських в Україні! Абсолютно треба боротися з пропагандистами, не з журналістами, а саме з пропагандистами. Інша справа, що треба було починати, напевно, з того, що відповідно до закону України чітко довести терористичну діяльність тих людей, які стоять за пропагандистськими московськими інформаційними помийками. І ті, хто сьогодні розповсюджує і захищає ці інформаційні помийки, повинні були нести перш за все юридичну відповідальність. А так, ну, нічого, будемо боротися, і якраз фракція "Європейська солідарність", всі патріотичні сили готові підставити плече, щоб боротися, нарешті, докінчити з усіма інформпомийками агресора, яких розплодилося, особливо за останні пару роки, достатньо. Ми почали з того, що закрили телебачення російське і російські соцмережі. Ми зробили все для того, щоб щоб дати основу для запровадження інших санкцій. Але ті, хто сьогодні "московська колона", яка сидить сьогодні тут, вона сьогодні піднімає голову, і наше завдання спільне сьогодні – обрубати цій гідрі всі щупальці. Тому що вони знищують Україну, і ми їм дамо ще ту відсіч, яку вони не бачили. Слава Україні! З процедури – Гетманцев. дуже складний законопроект, який потребує додаткових консультацій, я прошу, якщо не буде заперечення зали, зняти його з розгляду на сьогодні і провести додаткові консультації в комітеті. Дякую. Почекайте, шановні колеги, я думаю, що ніхто не буде заперечувати, що треба ще доопрацювати. Дякую. Наступне питання порядку денного – це проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" (реєстраційний номер 4355). Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати.

За-228 Рішення прийнято. До слова запрошується голова Комітету з питань цифрової трансформації Крячко Михайло Валерійович. Дайте, будь ласка, 4 хвилини – від авторів і від комітету. Доброго дня, шановний головуючий, шановні колеги! Україна є перша у світі держава, яка затвердила цифровий паспорт, і мільйони українців ним успішно користуються. Законопроект 4355 є відображенням результатів експериментального проекту використання цифрових паспортів у мобільному застосунку "Дія". Зараз ним користується 5 мільйонів українців. Паспорт потрібний у багатьох життєвих ситуаціях: отримати різноманітні послуги – адміністративні, банківські, поштові, нотаріальні, медичні; вирушити у поїздку; у всіх ситуаціях, де потрібно підтвердження особи або надання копій її паспорту. Саме тому розроблено законопроект, який забезпечить можливість використання електронного відображення паспорта у мобільному застосунку на одному рівні зі звичайним паспортом. Це значно спростить життя громадянам та дасть старт масштабній цифровій цифровізації бізнесу та держави. Електронний паспорт є абсолютно безпечним, адже на етапі його перевірки відбувається онлайн-запит до демографічного реєстру. Копія електронного паспорта надається в один клик за згодою і також є набагато безпечнішою, ніж звичайна паперова копія. І це вже довела майже річна практика його використання. Також надалі ми будемо працювати щодо уніфікації електронного паспорта, як відображення запису в Єдиному демографічному реєстрі. Прийняття даного законопроекту є першим кроком до запровадження безпаперового режиму в Україні, адже паспорт є основним документом під час отримання послуг. Прошу підтримати цей важливий крок до цифровізації країни. Дякую.

Прошу передати слово Антону Полякову. Поляков Антон Едуардович, включіть, будь ласка, мікрофон. 14:18:59 ПОЛЯКОВ А.Е. Дякую. Депутатська група "За майбутнє", безумовно, підтримує всі ініціативи щодо цифровізації країни, і ми, беззаперечно, підтримуємо ініціативу щодо того, щоб наші громадяни вільно використовували е-паспорт, в тому числі у тих випадках, коли вони виїжджають за кордон. Але деякі є зауваження щодо введення цього законопроекту в дію, тобто можливе перенесення строків набуття його на 3 місяці або на півроку. Тому що той експеримент, про який казав доповідач, він ще не закінчився, і є деякі неузгодженості щодо нього. І це ж стосується електронного підпису. Тому ми будемо підтримувати цей законопроект, але хочемо, щоб автори або народні депутати, також ми внесли поправки щодо того, коли він буде входити в силу. Дякую за увагу.

Наші колеги з минулого скликання Данченко, Мушак, Семенуха і інші прийняли дуже важливий закон, який дозволив в тому числі і нам використовувати електронні підписи для того, щоб в тому числі подавати законопроекти. Цей закон, який ми зараз розглядаємо, це наступний крок, який насправді ми повинні були зробити набагато раніше. Це можливість використовувати інформацію, яка є в паспорті, в картці, яка є ідентифікаційним кодом для того, щоб перевести її в електронний варіант. Я думаю, що після епідемії COVID ми всі зрозуміли, що світ рухається в електронну форму, в онлайн, і Україна має рухатися не менш швидко, ніж інші країни. І цей закон якраз для цього і зроблений – для того, щоб ми могли використовувати і наші громадяни дані в електронній формі. Якщо є зауваження, я впевнений, що комітет їх доопрацює до другого читання. Але найголовніше – це те надбання, яке дозволить нашими громадянам швидше отримувати послуги, швидше отримувати візи, швидше звертатися до органів державної влади. І останнє. Я хочу сказати про питання безпеки, воно, безумовно, важливе. Але хочу нагадати всім нам, що вже зараз ми, народні депутати, підписуємо в тому числі свої закони, подання в електронній формі. І якщо ми дали собі таке право, то ми маємо його розширювати в тому числі до наших громадян. Саме тому наша фракція "Голос" буде підтримувати, безумовно, цей законопроект за основу, і, я сподіваюсь, після роботи комітету і в цілому. Дякую.

Дякую. Наша фракція підтримує цей законопроект в першому читанні. До другого читання треба убрати окремі недоречності. Я вважаю абсолютно некоректним, що питання невикористання паспорта для переїзду додому, в наш український дім, на територію так званих "ДНР", "ЛНР", не треба паспорта. Не треба, тому що вони їдуть додому. А зараз щодо Януковича. Так, я несу відповідальність за дії Президента Януковича. Але я в Україні відстоюю права наших громадян. І так воно сталося, що це комусь не подобається, що згідно сьогоднішнього рейтингу агентства "Рейтинг" ми є першою партією в Україні. Тобто люди хочуть жити так, як вони жили 7 років тому, а не так, як жили 5 років тому і сьогодні. А зараз найцікавіше. Хто мені зараз буде що говорити про Януковича. Це я купив у сина Януковича Олександра Януковича канал "Тоніс" під час санкцій проти сім'ї Януковича? Скажіть мені, це що я отримував мільйонні дивіденди з території Російської Федерації офіційно, коли ви говорили, що Росія – агресор, а Президент получав офіційно дивіденди з території Російської Федерації? Найбільший торговельний партнер сьогодні у нас – Росія, і я хочу, щоб ще більша була торгівля. Але давайте відповідати на запитання: як може бути агресором країна, яка найбільший наш торговельний партнер. Тому людина, яка працювала у Президента Януковича міністром економіки, точно не буде мені вказувати, де правда і де совість. А те, що ви натравили людей Нестор Іванович, я ще раз до вас звертаюся. Я наступного разу буду вимушений виключити мікрофон, тому що це не по цьому законопроекту, при всій повазі. Ну, давайте поважати колег. Добре? Дякую вам. (Шум у залі) Дякую. Шановні колеги, колеги, обговорення законопроекту, я просто не зрозумів, це за чи проти? Герасимов Артур Володимирович. Ар'єв Володимир Ігоревич. Будь ласка, по законопроекту позицію: за – проти. Да, я зараз, звісно, скажу по законопроекту. Лише мені цікаво чути цинічні виступи людей, які мені як журналісту затикали рот, починаючи з 98-го року, і вимагали мого звільнення з телеканалу за те, що я показав інтерв'ю не тої людини, яка потрібна групі Медведчука. Але то вже зовсім про інше. Якщо ми говоримо про законопроекти, то я можу сказати, що законопроект дуже правильний. Єдине, що виконання його трошечки, ну, так би мовити, кульгає. А кульгає воно в тому, що ми зараз можемо заплутати людей, говорячи про те, що електронний закордонний паспорт, про який сказано в цьому законопроекті, він не призначений для виїзду за кордон. Це може зробити таку собі певну плутанину, коли люди, які будуть розуміти, що електронний паспорт є в дії, але за ним за кордон виїхати не можна, то на прикордонному контролі можуть бути певні Тому хочу я зазначити, що "Європейська солідарність" у першому читанні підтримає цей законопроект. Я дякую голові комітету, який переконав нас, що в другому читанні зроблять зміни. Тому що законопроект потребує саме редакційного доопрацювання до другого читання в частині однозначності визначення електронного відображення паспорта. Тобто щоб паспорт і електронний, і ідентифікаційна карта були прив'язані до єдиного номера в реєстрі, в демографічному реєстрі України, так, як сьогодні є в електронній системі. І не дублювати, не робити плутанини між паспортом і закордонним паспортом. Це цілком можна зробити.

Кабаченко Володимир, фракція "Батьківщина". Перш за все цей законопроект, він на сьогодні не готовий до сприйняття технічною системою країни. Ми всі пам'ятаємо скандали з масовим витоком персональних даних, які трапилися в січні 2020 року. Ми також усі пам'ятаємо, як була скомпрометована система додаток "Дія" в травні 2020 року, що призвело до витоку 26 мільйонів облікових записів українців. І тому так, однозначно точно ми маємо розглянути цей законопроект за 2-3 місяці, коли система України буде до цього готова, але сьогодні розглядати законопроект, який неможливо буде реалізувати, просто є недоцільним. І тому ми все ж таки пропонували сьогодні цей законопроект відправити на доопрацювання, доопрацювати технічну сторону, щоб електронні паспорти сприймались українською системою, і вже потім віддати всі наші голоси за цей законопроект. Дякую. Шахов Сергій Володимирович, після цього голосуємо. Запросіть народних депутатів до зали. 14:28:05 ШАХОВ С.В. Сергій Шахов, Луганщина, депутатська група "Довіра". Шановні колеги, безумовно треба підтримувати цей законопроект, тому що ми повинні рухатися в бік технологій і розвитку нашої держави. Я вчора говорив з трибуни про те, що ми живемо в кам'яному віці. Коли приїжджаю до себе в округ, в село, у людей немає не те, що Інтернету, у людей немає зв'язку, ніякого зв'язку. На цвинтарі є, мабуть, він там важливіший, а в селі немає. В селі, де жило 1 тисячу 400 людей, а залишилося 14 людей всього-на-всього. Далі. Видали нам паспорти, я поміняв особисто собі паспорт паперовий на пластиковий паспорт, а до нього А4 додали, тягай з собою. Що далі, куди подіватися з цим А4? Скажіть, будь ласка, коли це закінчиться?

Готові голосувати? Сталю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" (реєстраційний номер 4355). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-303 Рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. З процедури – Бакумов Олександр Сергійович. Шановний головуючий, шановні колеги, є пропозиція зараз розглянути законопроект 4203 про внесення змін до Закону "Про Національну поліцію" (щодо відрядження поліцейських до установ, установ, організацій, закладів вищої освіти та присвоєння спеціальних звань). Комітет опрацював порівняльну таблицю, попередньо узгоджено з авторами поправок відповідних, що ніхто не буде наполягати на поправках, а тому є можливість проголосувати одразу за законопроект в цілому. Дякую за увагу.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 (прикомандированим) поліцейським) (реєстраційний номер 4203). Готові? Прошу підтримати та проголосувати. За-331 Рішення прийнято. Закон прийнято в цілому. Покажіть по фракціях, будь ласка.

Наступне питання порядку денного – це проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації дорожнього будівництва та удосконалення законодавства у сфері містобудівної діяльності (реєстраційний номер 3680). До трибуни запрошується голова підкомітету Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Дунда Олег Андрійович. Хто буде наполягати на правках? Тоді по таблиці пішли, так буде швидше. Пузійчук, ви на всіх правках будете наполягати?

якщо ви маєте можливість, відкрийте, будь ласка, цей законопроект і зверніть увагу: в законопроекті скасовується норма погодження проектів в центральних історичних ареалах головними архітекторами. Як? Ми бачимо дуже багато незаконного будівництва по всій країні і нам зараз намагаються в цей законопроект зашити такі норми. То цей законопроект не можна підтримувати категорично, його потрібно відхиляти, тому що це просто буде знущання над історичними ареалами міст. Прошу підтримати мою поправку. Дякую. Ставлю на голосування правку номер 1 Пузійчука. Комітетом не підтримана. Прошу визначатись та голосувати. 14:33:50 227. Рішення не прийнято. Вибачте, 127. Рішення не прийнято. Шуляк не буде наполягати на правках, добре. Шановні колеги, ще раз послухайте мене дуже уважно. Якщо цей законопроект нічим не заважає культурній спадщині, якщо він не загрожує збереженню історичного середовища, чому ви не підтримуєте цю поправку? Не можна допускати такі речі – руйнування культурної спадщини. Олег Андрійович, поясніть і мені, і колегам, і громадянам, чому ви цим законопроектом плануєте руйнувати культурну спадщину? Чому ви виключаєте погодження проектів забудови головними архітекторами? Ви входите до Тимчасової слідчої комісії з розслідування фактів корупції в органах ДАБІ. Ми з вами бачимо, скільки є незаконних забудов по всій країні. І ви будете цим законопроектом ще більше сприяти незаконним забудовам. Тому наполягаю на підтриманні моєї поправки. ДУНДА О.А. Шановний Андрій Вікторович, на жаль, ваша ця поправка має технічний характер, ніякого відношення до архітекторів не має. І більше того, її ідеологічна підтримана попередня поправка. Давайте, там будуть правки, те, що ви кажете про головного архітектора, і там вже ми по суті будемо розмовляти. Дякую. Відхилено. Рішення не прийнято. Наступна поправка 9. Народний депутат Княжицький, будь ласка. Дякую. Шановні колеги, ми тут про тарифи багато говоримо. Цим законопроектом пропонується вилучити норму, відповідного до якої будівельні норми і правила виключаються з переліку об'єктів, які підлягають державній експертизі з енергозбереження. Відповідно в разі прийняття законопроекту будинки будуть будуватися без дотримання будь-яких стандартів енергозбереження. Це не відповідає курсу нашої держави щодо використання енергозберігаючих технологій. Тому пропоную підтримати поправку, яка вилучає відповідні норми законопроекту, і зберегти діючу редакцію закону. Дякую. ДУНДА О.А. Закон про будівельні норми не передбачає здійснення експертизи проектів будівельних норм. На стадії підготовки проектів будівельних норм в обов'язковому в обов'язковому порядку проходить перевірка на дотримання енергоефективності, тому комітетом ця правка відхилена, щоб двічі не проводити експертизу. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я ставлю на голосування поправку номер 9 народного депутата Княжицького. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати.

За-95 Рішення не прийнято. Наступна поправка номер 10, народний депутат Батенко. Будь ласка, Тарасе Івановичу. 14:37:14 БАТЕНКО Т.І. Шановні колеги, наша депутатська група в цілому буде підтримувати цей важливий законодавчий акт, який створює оптимізацію дорожнього будівництва. Але ж не тільки про дорожнє будівництво тут. Тут ідеться про вдосконалення всього законодавство у сфері містобудівної діяльності. Тому ми погоджуємося з колегами, паном Пузійчуком, і паном Княжицьким, про те, що все-таки нам неможна дозволяти хаотичні забудови центральних частин міст, особливо тих міст, які входять в ЮНЕСКО, які можуть призвести до втрати культурної спадщини. Це перше. І друге – щодо енергоефективності. Знаєте, ми за те, щоб забрати, максимально вичленити з того закону корупцію у сфері містобудівної діяльності. Тому це питання до сперечання: є корупція, коли є головний архітектор погодження, чи немає корупції, де більша корупція, коли є головний архітектор, чи коли є виконком? до дискусії. Але питання енергоефективності, яка виключається для всього будівництва, я вважаю, що це недоцільно. Тому прошу поставити на голосування і правку номер 10, і правку номер 23, Руслане Олексійовичу. Дякую. Дякую. Ставлю на голосування поправку номер 10 народного депутата Батенка. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-113 Рішення не прийнято. Наступна поправка 11. Народний депутат Пузійчук, ви будете наполягати? Шановні колеги, стаття 92 Конституції України: питання екологічної безпеки можуть визначатися виключно законами України. Цим законопроектом пропонується надати Укравтодору привілеї не виконувати закон. І цим законопроектом пропонується не проводити оцінку впливу на довкілля стосовно будівництва об'єктів, які, я процитую, "не справляють значного впливу на довкілля відповідно до критеріїв затверджених Кабінетом Міністрів". Вдумайтесь, зараз будуть визначати критерії Кабінет Міністрів, що справляє вплив на екологію, що ці. Де такі норми прописані? То це руйнується все законодавство України. Цей законопроект не відповідає Конституції, його не можна підтримувати, не можна наносити ще більшу шкоду екології і дозволяти це робити Укравтодору. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставиться на голосування поправка номер 11 народного депутата Пузійчука. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-114 Рішення не прийнято. Наступна поправка 12 народної депутатки Шуляк. Будете наполягати? Не будете, так? Далі. 13-а, Шуляк. Ні? Ні. 14-а, Лубінець. Не наполягає. 15-а, Пузійчук. Прошу. 15-а, будь ласка, Пузійчук. Наполягаєте? Не Шановні колеги, дослухайтеся, будь ласка, до того, що говорю. Ще раз, на сьогоднішній день законодавством визначається екологічна політика, врегульовуються взаємовідносини, що стосується екології. Цим законопроектом ви хочете передати ці функції Кабінету Міністрів. Цей законопроект суперечить 92 статті Конституції.

За-111 Рішення не прийнято. Наступна правка, Княжицький. Не наполягає. В'ятрович. Не наполягає. Лубінець також.

Дмитро Олександрович, я маю ще 20 поправок. Дайте мені, будь ласка, 2 хвилини, і я не буду наполягати на інших. ГОЛОВУЮЧИЙ. Включіть, будь ласка, 2 хвилини Пузійчуку. Шановні колеги, вам здається, що цей законопроект не стосується вас. Але він стосується вас, він стосується громадян, він стосується міст України і він стосується культурної спадщини. У цьому законопроекті є три крамольні речі. Перше – це те, що прибираються головні архітектори, які не будуть погоджувати проекти забудов в центральних історичних ареалах. Цього не можна допустити. Друге. (ще раз, уважно) буде знищуватись українська екологія. І третє питання – це те, що цей законопроект ставить в нерівні умови Укравтодор по відношенню до інших суб'єктів господарювання. Цим законопроектом надається привілей Укравтодору не отримувати дозволи на будівництво. Чому, умовно, в місті Ковелі на Волині, не можуть перекласти без дозволу водопровідні мережі аварійні? Чому не можуть отримати дозволи або ввести об'єкти в експлуатацію? Чому ви створюєте такі привілеї? Замість того, щоб унормувати це питання повністю для всієї галузі, ви робите привілеї привілеї для однієї структури, тобто ви видаєте мандат за протиправні речі Укравтодору. Тому, шановні колеги, у мене до вас велике прохання категорично не підтримувати цей законопроект. Дякую. Бондар, наполягаєте? 26 правка.

Доброго дня, шановні колеги! Однією з норм цього законопроекту пропонується виключення повноважень органів місцевого самоврядування в особі головного архітектора міста від погодження проектних рішень в історичних ареалах міст. Я хочу нагадати, що рік тому ми з вами в цьому складі вже розглядали це питання. І тоді парламент всіма фракціями залишив повноваження головного архітектора. Сьогодні я пропоную правку, яка вдосконалює ці повноваження натомість того, щоб їх прибрати. Чи з'явилась у нас нагальна потреба переглядати це положення? Чи може у нас архітектурно-будівельний контроль вже став нормальний і хороший? Чи може у нас розроблені історико-архітектурні опорні плани і містобудівна документація? Ні, все стало гірше. Так давайте ще розбалансуємо. В найліберальніших країнах світу, в США без погодження головного архітектора лавки не можна поставити, не те, що збудувати щось. До чого ми йдемо? Моя пропозиція полягає в тому, щоб встановити чітку і прозору процедуру погодження у вигляді адміністративної послуги. Тільки так. І я дуже прошу, особливо мажоритарників, які завтра поїдуть на свої округи, в історичні місця, підтримати цю правку, не знімати погодження головного архітектора, а встановити чітку адміністративну процедуру. Дуже дякую.

кажіть. ДУНДА О.А. 30 років незалежності України, завжди погоджували головні архітектори міста. Що ми з того маємо, можемо вийти до Києва і подивитися. На цей час у міст, у місцевого самоврядування більше ніж достатньо механізмів контролю за будівництвом. Як вони їх використовують, ми бачимо. Головний архітектор приймає самостійне рішення. З яких міркувань – нікому невідомо, з якого досвіду – нікому невідомо. Це дуже суб'єктивний фактор. А там, де дуже суб'єктивний фактор, там дуже багато корупції. Тому комітетом було відхилено. Ставлю на голосування правку номер 34 народного депутата Бондар. Комітетом вона не підтримана. Прошу визначатись та голосувати.

За-227 Рішення прийнято. Правка врахована. Наступна правка 25, Княжицький. Дякую. Я слухав пояснення голови комітету, знаєте, я народний депутат від Львова, і центр Львова поки що не так виглядає, як центр Києва, а ви пропонуєте його зробити ще гіршим. Законопроектом пропонується вилучити норму, що головний архітектор міста погоджує містобудівне архітектурне проектне рішення об'єктів, розташованих в історичній частині міста, історичних ареалах на магістралях та площах загальноміського значення. Для таких міст, як Львів, це неприпустимо, може привести до масових порушень пам'ятко-охоронного законодавства. Пропоную підтримати поправку та залишити діючу норму закону. Контроль з боку головного архітектора буде хоча б малим запобіжником хаотичної забудови, до яких можуть довести більшість історичних частин міста. Пропоную цю правку підтримати і проголосувати. Дякую. Ставлю на голосування правку номер 25 народного депутата Княжицького. Комітетом не підтримана. Прошу визначатись та голосувати. За-100 Рішення не прийнято. Правка не врахована.

Пузійчук. Княжицький, 37-а. У запропонованих авторами законопроекту змінах обов'язок замовників та підрядників під час створення об'єкту архітектури застосовувати будівельні матеріали, вироби і конструкції, які відповідають державним стандартам, нормам і правилам, і такі, що пройшли сертифікацію, якщо вона є обов'язковою, пропонується замінити обов'язком застосовувати будівельні вказані матеріали, вироби і конструкції, які відповідають вимогам технічних регламентів. Проте вказане положення не враховує того, що в пункті 3 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Закону "Про стандартизацію" визначено, що стандарти, кодекси усталеної практики та технічні умови, прийняті центральним органом виконавчої влади до набрання чинності цим законом, застосовуються до їх заміни на технічні регламенти, національні стандарти, кодекси не більш як 15 років з дня набрання чинності Закону "Про стандартизацію". Пропоную залишити чинну редакцію, оскільки Законом "Про стандартизацію" визначений перелік нормативних документів, які можуть бути замінені на технічні регламенти, до якого не віднесено норми і правила. Дякую. Прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставлю на голосування правку номер 37 Княжицького. Комітетом відхилена. Прошу визначатися та голосувати.

За-89 Рішення не прийнято. Наступна правка… А хто ще буде наполягати на своїх правках? Ніхто? Можемо голосувати за закон? Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в другому читанні та в цілому за необхідними техніко-юридичними правками проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації дорожнього будівництва та удосконалення законодавства у сфері містобудівної діяльності (реєстраційний номер 2680). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-267 Рішення прийнято. По фракціях покажіть, будь ласка. "Слуга народу" - 218, "Опозиційна платформа – За життя" – 15, "Європейська солідарність" – 0, "Батьківщина" – 0, Партія "За майбутнє" – 11, "Голос" – 0, "Довіра" - 18, позафракційні – Вам запропонований до розгляду проект Закону про внесення змін до статті 47-1 Закону України "Про зайнятість населення" щодо надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину, встановленого Кабінетом встановленого Кабінетом Міністрів України для запобігання поширенню особливо небезпечних інфекційних хвороб (реєстраційний номер 3010а). На трибуну запрошується секретар комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Бабенко Микола Вікторович. Шановні колеги, хтось буде наполягати на своїх правках? Не буде. Дякую, Микола Вікторович. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в другому читанні та в цілому за необхідними техніко-юридичними правками проект Закону про внесення змін до статті прим.1 Закону України "Про зайнятість населення" щодо надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України для запобігання поширенню особливо небезпечних інфекційних хвороб (реєстраційний номер 3010а). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-331 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Покажіть, будь ласка, по фракціях. "Слуга народу" – 222, "Опозиційна платформа – За життя" – 17, "Європейська солідарність" – 22, "Батьківщина" – 19, "Партія "За майбутнє" – 10, "Голос"– 15, "Довіра" – 17, позафракційні Шановні колеги, хтось буде наполягати на правках до законопроекту 4051? Будуть. Одна правка? Точно, більше ніхто не буде наполягати? Тоді Цимбалюк правка, і голосуємо за закон. Щоб ми просто не заходили в запитання, яке буде тягнутися. Цимбалюк Михайло Михайлович. 14:53:53 ЦИМБАЛЮК М.М. Михайло Цимбалюк, "Батьківщина". Шановні колеги! Насправді, прийняття цього законопроекту чекають десятки, тисячі людей, які в період коронавірусу змушені випробувати такий метод роботи, як дистанційний процес. Через те у нас в Комітеті соціальної політики відбулися серйозні дискусії, як до другого читання його удосконалити. І все-таки ми дійшли спільної думки, і були враховані основні правки, авторами яких є Юлія Тимошенко і члени нашого комітету, які є членами фракції. Через те я, щоб не забирати багато часу, пропоную підтримати цей законопроект, просити Голову Верховної Ради якнайшвидше його направити на підпис Президенту, щоби ті люди мали правове регулювання дистанційної роботи. Дякую всім за увагу. Прошу підтримати. Микола Вікторович. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в другому читанні та в цілому за необхідними техніко-юридичними правками проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення правового регулювання дистанційної роботи (реєстраційний номер 4051). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-322 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Наступний законопроект 3817. Хтось буде наполягати на правках?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 втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати" (реєстраційний номер 3817). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-323 Рішення прийнято. З процедури – Маріковський. Тому прошу його зараз поставити на голосування, щоб ми відправили в комітет на доопрацювання. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Немає заперечень? На повторне перше, друге? Включіть, будь ласка, інформацію, номер законопроекту ще раз, 2351. Ставлю на голосування пропозицію про направлення на повторне друге читання до комітету проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо імплементації положень деяких міжнародних угод та директив ЄС у сфері охорони тваринного та рослинного світу) (реєстраційний номер 2351). Готові голосувати? Це доопрацювання в комітеті. Готові? Прошу підтримати та проголосувати.

За-313 Рішення прийнято. Шановні колеги, пленарне засідання… Оголошення ще, Руслан Олексійович. 14:58:18 СТЕФАНЧУК Р.О. Шановні колеги, є два оголошення. Перше. Звернулася народна депутатка Радіна про те, що не спрацювала її кнопка і просить зарахувати "за" 3450. І відповідно до статті 60 прим. повідомляю про обрання народного депутата України Кунаєва Артема Юрійовича співголовою міжфракційного депутатського об'єднання "Підтримка та сприяння розвитку стратегічних галузей промисловості". Дякую. 14:58:44 ГОЛОВУЮЧИЙ. Але нагадую, що це ніяк на результати голосування не впливає, шановні колеги. Пленарне засідання Верховної Ради оголошую закритим. Дякую.